**Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbe EU o zaštiti životnija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br. 684.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 S nama je predstavnik predlagateljice, da li želite dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite ministre. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Zakonom o provedbi Uredbi EU o zaštiti životinja provodi se 8 uredbi EU o zaštiti životinja, a ovim prijedlogom zakona se mijenja odnosno dopunjuje u dijelu koji se odnosi na provedbu 2 uredbe. To je Uredba 1099/2009. koja regulira zaštitu životinja u vrijeme usmrćivanja, i Uredba br. 1/2005. koja regulira zaštitu životinja tijekom prijevoza, a sa ciljem osiguravanja zaštite životinja koje se uzgajaju i drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna u vrijeme usmrćivanja te osiguravanja zadovoljavajućih razina zaštite životinja tijekom prijevoza kao i osiguravanje potpune provedbe navedenih uredbi. Pitanja koja se uređuju ovim zakonom, zahtjevi o dobrobiti životinja u klaonicama u vrijeme usmrćivanja životinja moraju se primjenjivati i biti usklađeni u svim državama članicama EU. Međutim, za uređenje klaonica prema propisanim zahtjevima glede dobrobiti životinja dopušteno je prijelazno razdoblje. Stoga se ovim zakonom na nedvojben način propisuje prijelazno razdoblje do 8. 8. prosinca 2019. godine za uređenje klaonica odobrenih do 1. srpnja 2013. godine u RH. Države Države članice mogu donijeti nacionalne propise usmjerene prema osiguranju zaštite životinja u vrijeme usmrćivanja te se ovim zakonom propisuju osnove za donošenje Pravilnika o usmrćivanju životinja izvan klaonica, o klanju životinja bez prethodnog omamljivanja za potrebe registriranih vjerskih zajednica, o klanju divljači iz uzgoja i sobova te o usmrćivanju riba a kojim je potrebno osigurati da životinje pri usmrćivanju budu pošteđene svake nepotrebne patnje. Republika Hrvatska prema ovoj uredbi mora osigurati provođenje osposobljavanja osoblja uključenog u usmrćivanje životinja i usmrćivanje te se ovim zakonom preciznije razrađuju ove odredbe uredbe. Svaka država članica pa i RH mora identificirati jednu osobu koja je kontakt točka za ustupanje informacija vezano za provedbu poslova znanstvene podrške prema ovoj uredbi te se zakonom utvrđuje način i uvjeti za određivanje kontrolne i i kontaktne točke. Ovim zakonom propisuju se prekršajne odredbe za postupanje protivno ovoj uredbi. Izmjene i dopune zakona koje se odnose na provedbu Uredbe br. 1/2005., ovim zakonom osigurava se objava podataka o prijevoznicima životinja na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ovim zakonom uspostavlja se nadzor životinja tijekom prijevoza na izlaznim točkama RH i utvrđuje nadležnost veterinarske inspekcije za provođenje toga nadzora, a u cilju osiguravanja zaštite životinja tijekom prijevoza. Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna novčana sredstva u Državnom proračunu RH. Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku radi potpunog usklađenja sa pojedinim odredbama uredbi na nedvojben, precizan i jasan način. Zahvaljujem. Hvala i vama ministre. Da li predstavnici izvjestitelja odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Gospodin ministar je prije mene zaista rekao sve ono o čemu ovaj zakon govori, a ja ću iskoristiti svoje minute da bih progovorila o nečem drugom, a što je jednako tako važno i za struku doktora veteranskih medicinara, medicine veteranskih tehničara i svih u službi, u veterinarskoj službi. A vezano je uz prirodnu katastrofu poplava koja je zahvatila jugoistočni dio Slavonije, veterinarska struka se od prvog trenutka uključila u postupak evakuacije i zbrinjavanja životinja s poplavljenih i ugroženih područja radi identifikacije i procjene njihovog zdravstvenog stanja, dobrobiti, izdavanja popratne dokumentacije i vođenja evidencija. U tim su aktivnostima sudjelovali i djelatnici, najviše djelatnici Veterinarske stanice Županja, veterinarskih organizacija Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske županije na čija su područja životinje evakuirane, veterinarski inspektori te veterinarski članovi lokalnog kriznog stožera. Napominjem da je i velik broj veterinara volontera iz cijele Hrvatske preko Veterinarskog fakulteta i odjela za male životinje Hrvatska veterinarske komore, a u suradnji sa udrugama za zaštitu životinja aktivno sudjelovao u izravnom spašavanju životinja iz poplavljenih područja te njihovu liječenju i zbrinjavanju. Veterinarska struka pružila je pomoć svim životinjama kojima je ona bila potrebna, te i nadaje svakodnevno vodi brigu o zdravstvenom stanju evakuiranih životinja. Ekipe veterina i veterinarskih tehničara Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske stavile su se bezrezervno na raspolaganje upravi za veterinarstvo u cilju provedbe mjere zbrinjavanja životinja, vođenje brige o njihovom zdravstvenom stanju, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije na poplavljenim i ugroženim područjima, te dezinfekcije prijevoznih sredstava na graničnim prijelazima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji od Jasenovca do Batine. Samo za dezinfekciju prijevoznih sredstva na tim je graničnim prijelazima danonoćno organizirano oko 70 veterinarskih djelatnika. Željela bih posebno istaknuti doprinos veterinarske službe Oružanih snaga Republike Hrvatske Hrvatske i djelatnika Gorske službe spašavanja koji su profesionalno i iznad ljudskih mogućnosti sudjelovali u spašavanju živih životinja. Evakuirali su oko 3597 životinja. I izvlačenju lešina životinja na cijelom poplavljenom području, neškodljivo su uklonjene preko 1000 lešina. Njihova organiziranost i aktivnost bila je nemjerljiva. U svakom trenutku sve navedene aktivnosti odrađivala je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, a njihovu provedbu Državna veterinarska inspekcija. Imali smo neki dan Zakon o ravnopravnosti spolova i o tome što sve žene mogu raditi. Ja bih ovim putem bez obzira hoće li to mediji prenesti ili ne, ali zaista zahvalila se cijeloj Državnoj veterinarskoj inspekciji ali i koordinatorici, inspektorici doktorici medicine, doktorici veterinarske medicine Nadi Čaleti i magistrici Brankici Capek. Mislim da su to žene koje su pokazale kako se postupa u kriznim situacijama. Zašto sam ovo danas u svom, evo ga uvodnom izlaganju govorila, ovaj zakon vezan je vezan je za poglavlje 12 koje smo ispregovarali veterina, fitosanitarni nadzor. I mislim da uloga veterinara i veterinarske struke odnosno veterinarske službe U ovim katastrofama o kojima sam sada govorila, vrlo malo su se čule izjave i ove dvije inspektorice da bilo što kažu, na koji način su angažirane. Vrlo malo se je čulo kolega veterinara koji su se angažirali na terenu. Zato ovim putem želim zaista reći da sam ponosna što sam dio te veterinarske struke i te veterinarske službe. I u svim ostalim kriznim situacijama koje se javljaju naša veterinarska služba, odnosno naša struka zaista sve to odrađuje vrlo stručno bez puno problema. I zato i ovaj današnji zakon o kojem je ministar govorio, bez obzira što me je uvrijedio, moram reći da ćemo mi podržati, nema razloga da ne podržimo. Jer ovdje se zaista usklađujemo samo sa nekoliko uredba EU i zato je dobra ova EU, da nas na neki način tamo gdje nismo još više uljudi, tamo gdje nam treba još više pomogne. Imali smo nedavno jedan mali problem koji se je odnosio na kravlje ludilo, koji je negdje oko 2001. godine bio jedan veliki broj u Hrvatskoj i tu je veterinarska struka pokazala odgovornost, prvenstveno odgovornost da kaže istinu i da o istini progovori. Ja sam, i danas vjerujem našim kolegama veterinarima, ali vjerujem i kolegama šumarima, i kolegama agronomima i svoj ostaloj struci koja radi na terenu, vjerujem im zato što znam da oni prepoznaju kritične točke, znaju o čemu se tu radi, njih vrlo rijetko pita netko što da u zakonu stoji, a oni bi u stvarnosti trebali biti ti koji bi nam morali predlagati i trebali. I kad bi struku slušali mislim da bi puno manje zločestih rečenica bilo, puno manje insinuacija bi bilo, puno ljepše bi se razgovarali u ovom Hrvatskom saboru, ne bih si dozvoljavali neki od ministara prozivati nas za kućni odgoj, zatim za neke druge stvari, pogotovo ne nas zastupnike u Hrvatskom saboru jer bi znali tko su zastupnici u Hrvatskom saboru i dozvolili bi nam da mi kažemo ono što mislimo pa makar to ponekad i uvrijedilo njih. Ali eto moj kućni odgoj meni više ne dozvoljava da trošim vaše vrijeme i da pričam i da se ponavljam. I zato ću ja završiti, ovaj ćemo prijedlog zakona, odnosno ovaj zakon ćemo podržati. Hvala vam Hvala i vama. Imamo jednu repliku. Branko Kutija. Izvolite kolega. govorile ste o ulozi Veterinarske službe vezano za ovu nesretnu poplavu koja se desila u svibnju u Slavoniji. Znači jeste da su lešine uginulih životinja jedan od najvećih problema u sanaciji terena kada se dese takve poplave. I ja isto tako dijelim vaše razmišljanje da je Uprava za veterinarstvo zajedno sa vašim kolegama na terenu odradila izvanredan posao.

Ali ujedno i jedna dobronamjerna primjedba gospodine ministre, mada to nije primjereno jer repliciram kolegici ali usput, znači član sam Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode. Znači vi ste radili po jednom obrascu, Ministarstvo graditeljstva po drugom, treće ministarstvo po trećim obrascima. Jednostavno na terenu imate zbrku i ne dao Bog ubuduće ukoliko se desi tako nešto znači da bi se kvalitetno podaci i brzo mogli obraditi znači to bi moralo biti unificirano. Zahvaljujem se.

veliki je posao zaista odrađen, ono lavovski što se kaže a to je uklanjanje lešina i sanacija na taj način, treba se ovdje reći jer to nije EPP za nikoga, odradila je to Agroproteinka. Jer mi ovog trenutka u Hrvatskoj i nemamo nikog drugog tko bi nam lešine na taj način sanirao odnosno gdje bi se moglo odvoziti. I to je možda još i jedan problem u cijeloj našoj Hrvatskoj da bi najvjerojatnije trebalo još jedan takav projekt Agroproteinka radi odlično svoj posao, dobro su organizirani i stručni ljudi rade unutar

poštovani potpredsjedniče. Pa napravio sam izuzeće zapravo da konstatiram kako ovoliko pohvala na rad stručnih službi našeg Ministarstva sa ove strane Sabornice nisam dugo čuo, da slažem se sa vama. I kolegice koje ste naveli ali i svi u Upravi za veterinarstvo, odnosno i ostalim upravama su radile sinkronizirano, radili su kvalitetno, radili su profesionalno, radili su svoj posao. Ono što sam htio samo napraviti mali ispravak, na uklanjanju, zapravo na poslovima evakuacije preživjele stoke koje je bilo gotovo 10 tisuća 300 i nešto grla odnosno komada i bile su razmještene na gotovo 397 farmi diljem Vukovarsko-srijemske Osječko-baranjske županije nisu samo veterinari radili, radile su i ostale službe i savjetodavne službe i civilna zaštita i veliki broj dobrovoljaca, volontera, pripadnika i specijalne i MUP-a koji je odrađivao odlično posao iste stvari i na uklanjanju lešina. Oko 230 tona lešina je uklonjeno, da to je radila Agroproteinka u onome dijelu samog odvoza i neškodljivog zbrinjavanja odnosno uništavanja tih lešina plus mobilna spalionica koju smo dobili iz Velike Britanije i čini mi se u šumama u Drenovcima je postavili za uništavanje i neškodljivo zbrinjavanje manjih manjih životinja i ovih ostataka koje su se nalazile po dvorištu. Velik doprinos veterinara i stručnih osoba koje su bile na terenu ali i samo izvlačenje je timski rad. Znači svi koji su bili uključeni velika zahvala, dano priznanje. Kolegica Capek je bila tamo u stožeru, Državnom stožeru za zaštitu i spašavanje. Postavljena i neka vrsta oči i uši, odnosno onog trena kada ja nisam kao resorni ministar mogao biti tamo svaki dan ona je bila tamo i odradili su odlično i profesionalno svoj posao. Drago mi je što ste to vi vidjeli i smatram zapravo iz ovoga da trebamo izvući određene pouke da u slučaju ne dao Bog ponovno pojave tako velike katastrofe budemo još bolji. Vezano zapravo sam se javio da mi kasnije ne pobjegne, vezano za procjenu šteta, nije različita metodologija. Ono što ja nisam želio dozvoliti, nisam želio dozvoliti makinacije kod prijave površina koje su stradale točno ortofoto, digitalni ortofoto snimak svih poplavljenih područja, govorimo otprilike oko 8 tisuća i 700 hektara gdje su poljoprivredne kulture stradale, dodali smo još jednu korekciju sa zaobalnim vodama 4 ili 5 dana poslije i imati ćemo točno svaki hektar koji je stradao i u postotku koji je stradao. S obzirom da imamo prijave u …/Govornik se ne razumije./… po kulturama za potpore izbjegnemo mogućnost da s obzirom na najave, već je bilo najava i prijava određenog broja poljoprivrednog proizvođača da to skoči na 12, 14 ili 16 tisuća potencijalne površine za odštetu. Na ovaj način će svi oni poljoprivredni proizvođači koji su stvarno stradali dobiti maksimalni iznos odštete i pravično i transparentno. Odrađen cijeli niz sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima na kojem su bili predstavnici i općinskih i županijskih povjerenstava za procjenu šteta i dobili su detaljne naputke kako i na koji način će biti vezano za poljoprivredne kulture i površine. Što se tiče šteta na mehanizaciji, strojevima, farmama, opremi, uređajima višegodišnjih nasada preprogramirali smo jednu mjeru u programu ruralnog razvoja, osigurali smo novce, u 9 mjesecu kreću natječaji i tu će u 100%-tnom iznosu se moći namiriti odnosno odraditi vezano, odnosno koristeći sredstva iz proračuna Europske Hvala ministre. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a Ivica Mandić. Izvolite. Na početku izlaganja bih rekao da se u potpunosti slažem sa kolegicom Đurđicom da ova iskustva koja imamo kao Republika Hrvatska sa iskustvima naših uzgajivača domaćih životinja, tradicijom koju imamo, da su ta iskustva dobra i da su ona povoljna. To sve se potvrdilo i na iskustvima katastrofalne poplave koja je pogodila Vukovarsko-srijemsku županiju gdje je bilo poplavljeno 7 sela i sa jednom sinkroniziranom akcijom ta šteta koja je i gledajući sada ogromna, velikih razmjera, ali mislim da najveće su štete spriječene jer nakon takve velike prirodne katastrofe, nakon tolikog broja uginuća, nakon tolikih poplava, do sada nije zabilježena niti jedna epidemija ni kod životinja, a ni kod ljudi. S obzirom da kolege koje se bave dezinfekcijom, deratizacijom i dezinsekcijom dobro znaju što nose naplavne vode i koje moguće zaraze. Mislim da ovaj puta zaslužuje kompletan sustav Republike Hrvatske, a pogotovo ovaj dio koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, da je taj dio posla odrađen vrlo kvalitetno, na zadovoljstvo svih građana Republike Hrvatske. Iako kolegica Đurđica i ja nismo dogovarali i ovo sam ja svakako htio spomenuti jer i u takvim teškim vremenima ovaj zakon koji smo mi donijeli u našem Saboru, koji je prilagođen na uredbe Vijeća, Komisije Vijeća, europske zajednice, možemo reći da smo donijeli takve zakone koji mogu egzistirati u Republici Hrvatskoj i koji su lako primjenjivi. U biti mislim da je tim načinom u potpunosti zadovoljena forma ovog zakona i njegove provedbe. Ovim zakonom se reguliraju odgovornosti, obaveze i dužnosti pravnih i fizičkih osoba radi zaštite životinja, zaštite života, zdravlja i dobrobiti životinja. Također ovim zakonom se govori o načinu postupanja sa životinja od uvjeta potrebitih za zaštitu životinja, držanje, uzgajanje, prijevoz, obavljanje pokusa, klanje, usmrćivanje životinja, također i o držanju životinja u zoološkim vrtovima i u cirkusima, kao i u predstavama za natjecanje životinja. Mi smo ovaj zakon donijeli u listopadu 2013. godine. Ovaj zakon je dopunjen početkom 2014. godine po pitanju određene reorganizacije javne uprave, po pitanju inspekcija i u ovom dijelu kad govorimo o izmjenama i dopunama ovoga zakona tu u biti odnosimo se na svega 8 članaka, gdje u biti imamo potpunu jasnoću i javnost izdavanja svih mogućih dokumenata koje prate prijevoz životinja. Tako da o podacima, prijevoznicima i brojevima izdanih odobrenja iz stavka 1. ovog članka su pristupni na internetskim stranicama ministarstva. Nadalje, ovim zakonom točno se reguliraju i osobe koje su za kontakt, njihova stručna sprema, njihovo iskustvo i njihovo znanje i poznavanje poznavanje engleskog jezika i na temelju toga provedenog pismenog i usmenog ispita dobiva određene certifikate. Također ovim zakonom se rješava ovim zakonom se rješava i pitanje u članku 15. pitanje osposobljavanja osoblje gdje točno se precizira tko i na kakav način može osposobiti. Ono što je posebno bitno, da ovaj zakon govori u članku 15. pod b) o uređenju klaonica. Tu imamo jedan dokument koji govori da sve one klaonice koje su registrirane u Europskoj uniji do 1.1.2013. godine i Republici Hrvatskoj do 1.7.2013. godine mogu obavljati svoju djelatnost klanja životinja do 8.12.2019. godine. Nakon toga vremena sve ove klaonice koje su imale određene potrebne dozvole za rad morat će svoje uvjete prilagoditi uvjetima kakvi su standardi u čitavoj Također imamo ovdje posebno pod c) u članku 15. usmrćivanje izvan klaonica, klanje životinja bez omamljivanja, divljač iz uzgoja, usmrćivanje riba. Ono što je bitno, da je ovaj dio koji je vezan za usmrćivanje i klanje životinja da je on direktno vezan za uredbu Vijeća Europske zajednice 1099 iz 2009. godine koja govori o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja. Ovdje trebamo napomenuti posebno u članku 15. pod d) klanje životinja bez omamljivanja. Tu imamo pojedine vjerske zajednice su izborile ovakav status i ovakav način, da na ovakav način se životinje uklanjaju i to je regulirano točno po kojim pravilima i na koji način se to odražava. Smatram da je taj dio po pitanju Republike Hrvatske da je ona prihvatila određene regule i određena pravila po pitanju Europske zajednice i mislim da su to dobre stvari. Ono što je također bitno napomenuti u ovome dijelu, da ovaj zakon također točno napominje koja sredstva su nedozvoljena, pitanje stupica u lovu, pitanje transporta, uvoza određenih životinjskih koža, koža mačaka, pasa su zabranjeno i mislim da su to sve dobre stvari koje svakako idu u kontekstu zaštita o dobrobiti životinja. Ono što je također bitno to sam rekao da od 8. prosinca 2019. godine stupa na snagu novi Zakon o uređenju klaonica i da naša trgovačka društva koja se bave tom djelatnošću moraju sigurno prilagoditi svoje uvjete za daljnje poslovanje. Ovaj zakon će klub Hrvatske narodne stranke podržati u potpunosti, jer kažem to su čisto bile tehničke izmjene i dopune. Jer u donošenju zakona one primjedbe koje smo imali a te su bile prihvaćene tako da ovdje sa zadovoljstvom možemo reći da uzgajivači i životinja i obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu nesmetano ovaj zakon provoditi i prilagoditi ga za potrebe i razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a, Mario Moharić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana suradnice ministra, kolegice i kolege. Ovdje smo već čuli da se radi o tehničkim izmjenama i dopunama Zakona provedbi uredbi EU o zaštiti životinja i kao takve će klub SDP-a podržati ove izmjene. Radi se o drugim izmjenama ovog zakona. Prve izmjene bile su objavljene u Narodnim novinama broj 14. od 2014. godine od 5. veljače. Stupile su na snagu 6. veljače i one su se uglavnom odnosile na izmjene koje su bile rezultirale ukidanjem Državnog inspektorata. Sam Zakon o provedbi uredbi EU o zaštiti životinja objavljen je u Narodnim novinama 125 od 2013. odnosno 11. listopada 2013. godine, a donesen je upravo radi provedbe 8 uredbi EU o zaštiti životinja. Tu smo već napomenuli kod donošenja tog zakona da se tim uredbama o zaštiti životinja propisuju zabrana uporabe stupica na području država članica EU, uvjeti za odmorišta za životinje, zaštita životinja tijekom prijevoza, zabrane stavljanja na tržište, uvoz ili izvoz na području EU krzna, mačaka i pasa, te njihovih proizvoda. Stavljanje na tržište i unošenja na područje EU proizvoda od tuljana, te zaštita životinja koje se uzgajaju i drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna u vrijeme usmrćivanja. Ovim drugim izmjenama ovog Zakona o provedbi uredbi EU o zaštiti životinja imamo, dakle tehničke nadopune uredbe EU broj 1099/2009 a od bitnih stvari već smo čuli ja ću ih napomenuti da se radi olakšanja suradnje među državama članicama i razmjene informacija među njima. Ovim zakonom se propisuje, dakle načini i uvjeti za određivanje kontaktne točke za provedbu poslova znanstvene podrške. Zatim Republika Hrvatska prema istoj uredbi mora osigurati provođenje osposobljavanja osoba uključenih u usmrćivanje životinja i s usmrćivanjem povezanim osposobljavanjem osoblja, te se ovim zakonom preciznije razrađuju navedene odredbe uredbe. Odredbama ovog zakona propisuju se i prekršajne odredbe za postupanje protivno istoj uredbi. Osigurava se dostupnost javnosti podataka o prijevoznicima životinja kojima je izdano odobrenje bez obzira da li je odobrenje izdano za duga putovanja ili ne. Zakonom se nadalje provodi Uredba EU o zaštiti životinja propisana nadležnošću graničnog veterinarskog inspektora za obavljanje propisanih pregleda životinja na graničnim veterinarskim postajama, te je propisana nadležnost graničnog veterinarskog inspektora i veterinarskog inspektora za obavljanje pregleda životinja na izlaznim točkama Republike Hrvatske na kojima se nalaze granične veterinarske postaje. I ono što je bitno u ovim izmjenama je to, a čuli smo od kolege Mandića vezano je na klaonice. Tako je odredbama za uređenje klaonica prema propisanim zahtjevima glede dobrobiti životinja, a to je vezano na uredbu koju sam već spomenuo 1099/2009 gdje je propisano da klaonice odobrene do 1. srpnja 2013. godine, a u našem slučaju je to 1. srpanj, a u EU je to bilo 1. siječanj 2013. godine se trebaju uskladiti, odnosno udovoljiti odredbama priloga dva Uredbe Europske zajednice do 8. prosinca 2019. godine. I to su, dakle sve izmjene i nadopune upravo te odredbe. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a, Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vidim da je rasprava krenula mirnim tokom, ali čini mi se da je to zbog toga što gospodina ministra nema, što neke probleme koje građani Republike Hrvatske i određene tradicionalne, dakle navike i problemi koji će iz toga proisteći nisu izrečeni. Naime, ovdje govorimo o uredbama EU, a u svezi prijevoza životinja. Zatim iako je malo paradoksalno reći da se radi o poboljšanju dobrobiti životinja u klaonici. Hajde možemo i to tako prevesti kad ne možemo drugačije, iako je pomalo to kažem pomalo paradoksalno. No, ono što je posebno značajno ovdje je taj datum prilagodbe i uređenje klaonica do 8. prosinca 2019. godine. Ono što su naši slavonski seljaci vrlo često znali iznositi kod pristupnih pregovora s EU je problem tradicionalnog klanja svinjokolje tradicionalne koja se obavlja stoljećima ili možda tisućljećima da kažem na isti način. Sada se propisuje da kod klanja kod kod kuće mora postojati isti postupak kao kod klanja životinje u klaonici. Dakle, životinja za meso. do 2019. godine bi trebao biti jedan prijelazni period, prijelazno vremensko razdoblje do kojega će ili pak klaonice ili pak veterinarska služba morati osigurati stručni nadzor

tu svinju u kućnom aranžmanu uz nadzor ili na isti način kao što se to čini u klaonici ili kako kaže ovdje uz poboljšanje dobrobiti životinja za klanje. Taj strah koji se izražavao prilikom samih pretpristupnih pregovora evo da ne kažem je nekako odložen do 8. prosinca 2019. godine i ja se nadam, evo neću biti protivan načinu i tijeku ove rasprave, da ćemo i taj problem dakle da kažem omamljivanja životinja prije samog čina klanja uspjeti usvojiti i u našim seljačkim gazdinstvima, obiteljima kod kojih se vrši na primjer svinjokolja. Prilikom mog boravka u Europskom parlamentu kao promatrača Hrvatskoga sabora bilo je puno riječi upravo i o tome ali i o transportu životinja. U jednom trenutku iz jedne grupacije došao je prijedlog da se na primjer kastracija ili kako se kaže kod nas štrojenje svinja vrši pod općom anestezijom i da to EU u svom zakonodavnom okviru u svojim uredbama propiše i usvoji. I onda bi recimo otprilike pola milijuna svinja koje su predviđene za klanje, a koje se dakle dakle kastriraju, štroje, moralo ići u opću anesteziju. Opću anesteziju za svinje može pružiti samo Veterinarski fakultet u Zagrebu ili gdje već postoji. E sad, postavlja se tehničko pitanje kako dopremiti 500 tisuća komada prasaca na Veterinarski fakultet u Zagreb da im se da opća anestezija kako bi se kastrirali? Uštrojili kako se to kaže po narodnom. Veterinari znaju o čemu se radi. Nikako! Ne postoji mogućnost. Najveća i najbolja šansa je možda lokalna anestezija pod kojom se može izvesti i ovaj zahvat. Govorilo se o tome zbog čega se donose ove uredbe. Radi se o tzv. stresnom mesu, o lučenju adrenalina, serotonina i svih ostalih hormona iz iz žlijezda životinja koja su predviđena za klanje u slučaju da se ovakav postupak u klaonicama na dobrobit životinja koje su predviđene za klanje ne provede. Tu se izuzimaju jasno vjerske zajednice ili tzv. halal koliko ja znam klanje za određene vjerske zajednice za koje postoji izuzetak od ovoga. Kada bih bio potpuno uvjeren da će u našim domaćinstvima koja provode klanje izvan klaonice, dakle kada bih bio potpuno uvjeren onda bih rado i bez razmišljanja digao ruku za ovaj zakonski prijedlog ukoliko bi se naša veterinarska služba ili naučila ili omogućila dakle klanje pod istim uvjetima kao u klaonici u domaćinstvu. Dakle, izvan klaonice. Hoćemo li to mi do 2019. godine usvojiti? Ja ne znam, možda veterinari nešto više znaju o tome pa će nam reći ali to su problemi koje treba istaći, a ne samo ja sam za i gotovo. Trebamo jasno reći da imamo taj tradicijski oblik klanja, poglavito u Slavoniji, u Zagorju jasno i u još nekim krajevima koji se provode izvan klaonica. razumije./… A možda je moguće, možda i nije. Vidjet ćemo, imamo 5 godina vremena da se adaptiramo i da pokušamo da se ta dobrobit klanja ili dobrobit za životinje kod klanja izjednači u klaonicama i kod kuće. Što se tiče ostalih stavki u ovom zakonu članova ovoga zakona u svezi transporta životinja, u svezi pregleda na granicama, u svezi ovlaštenih osoba pa onda ovih zakonskih zakonskih represivnih mjera sa zakonskim kaznama, prekršajnim odredbama koje su relativno, ne relativno nego apsolutno vrlo visoke. Tu nemam što posebno za dodati. Evo, razmotrit ćemo još, još ćemo zatražiti mišljenje ministra u svezi ovoga jer sasvim sigurno u Slavoniji seljaci očekuju odgovor na ovo pitanje koje sam postavio ovdje u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Boris Blažeković, izvolite. **Blažeković, Boris U prijedlogu zakona se uvode uredbe EU o zaštiti životinja koje propisuju zabranu uporabe stupica na području država članica EU, te mogućnost unošenja krzna određenih divljih životinja, vrsta i drugih proizvoda od tih životinja iz pojedinih država a koje ne koriste stupice u hvatanju životinja ili druge metode protivno međunarodnim …/Govornik se ne razumije./… standardima. Uvjete za odmorišta za životinje, na kojima u trajanju od najmanje 24 sata i dulje borave životinje, zaštitu životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, zabranu stavljanja na tržište uvoza ili izvoza s područja EU krzna mačaka i pasa, te proizvoda koji sadrže takvo krzno, stavljanje na tržište i unošenje na područje EU proizvoda od tuljana, zaštitu životinja koju uzgajaju ili drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna u vrijeme usmrćivanja. O samom zakonu i nekim detaljima zakon u ime Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata govorio je dragi kolega gospodin Ivica Mandić, a meni je želja o cijeloj problematici pristupiti nešto drugačije, pa ću ponoviti naime jednu od svojih ranijih rasprava. važno je govoriti osim o krizi u gospodarstvu i krizi u društvu, i o nama, o nama kao ljudima, o nama ko pojedincima koji živimo u zajednici s drugim pojedincima, pojedinkama. Važno je govoriti o nama i našim nastojanjima da živimo u uređenom društvu, društvo u kojem možemo realizirati osnovne talente i ostvariti svoje ambicije. Sve se rađamo, ne baš svojom voljom, kao slobodni pojedinci, pojedinke s pravom na život, s pravom na sigurnost, s pravom na slobodu i pravom na sreću. Kao punoljetne pojedinke, odnosno pojedinci mi smo se dobrovoljno odlučili da želimo živjeti u uređenoj zajednici, želimo živjeti u državi. Ona, država je tu da nam osigura sigurnost, da nas štiti od nas samih i od ugroza izvana. Država imam zadatak osigurati nam jednako pravan okvir u kojem svi jednakopravno ostvarujemo svoje želje i svoje ambicije shodno našim osobnostima, talentima

pokazuje najviše domete humanosti i osjetljivosti na bilo čije patnje. Moderna društva osim patnje ljudi sve više razumijevaju i patnje životinja. Moderna društva tabliraju prava životinja i štite ih zakonskim propisima. Hvala Bogu i Hrvatska je takvo društvo. Mahatma Gandi je zapisao "Veličina i moralni napredak nekog naroda moći će se mjeriti po tome kako postupa prema životinjama." U današnjem svijetu sve se više približavamo idealima o pravima svih živih bića, još uvijek u kolektivnoj svijesti svih naroda i država prevladava mišljenje o neophodnom uzgoju životinja za prehranu i to će se na dulji rok rijetko koja država, što je razumljivo, odreći. Ipak, donose se striktni propisi o načinima ubijanja tih životinja s direktnim odredbama, tehnički preciznim uputama i načinu uzgoja i o načinu uzgoja i on načinu ubijanja životinja za prehranu ljudi u cilju maksimalnog mogućeg umanjenja umanjenja patnji tih životinja. Sve su veće restrikcije u uzgoju životinja za krzno i kožu, i tu su društva sve svjesnija. Društva danas osuđuju i države zabranjuju razne pokuse na životinjama, eksploataciju životinja u cirkusima, zatvaraju se ili maksimalno humaniziraju zoološki vrtovi, kućni ljubimci postaju članovi obitelji, a veterinari naprosto postaju obiteljski liječnici. Svijest o pravima i humanijem odnosu spram životinja sve je viša. Istina je što je netko negdje napisao da će nam se naši potomci u dalekoj budućnosti čuditi i gledati će na naše doba kao na doba ne brige za prirodu i okoliš, kao i na doba okrutnosti spram životinja. I vjerojatno će im biti teško shvatiti da smo bili toliko nerazumni u odnosu na prirodni okoliš i nehumani u odnosu spram životinja. Humanost je općenito i prihvaćeno korišteno stajalište prema kojima djeluju pojedini individualci, to su sreća i dobrobit pojedinca i društva, poštovanje dostojanstva i identiteta i života čovjeka, razvoj čovjeka, dopuštanje razvoja dostojanstva i slobode ljudi u društvu. Teoretičari humanizma su često raspravljali o poželjnim osobnima čovječnosti, pogotovo temama kao što čini čovjeka čovjekom i kakav bi čovjek trebao biti. Glavni cilj humanizma bilo je mirno, tolerantno i kreativno ophođenje između ljudi. Johan Gotfrid Herder je bio mišljenja da je čovječnost u čovjeku samo djelomično urođena i da se tek mora razvijati nakon rođenja. Razvijanje čovječnosti se mora stalno nastaviti inače ćemo potonuti natrag u sirovu animalnost i brutalnost. Prema teoriji, čovjek može svoj položaj čovječnosti umanjiti ili uvećati prema svojim djelima. Djela koja povećavaju čovječnost sadrže dobre ciljeve kao što su ljubaznost, dobrota, čovjekoljublje, milosrđe i suosjećanje. Teorija humanista je također definirala i nepoželjno ponašanje tzv. nečovječnost. Filozof Ciceron nastavio je pitanje što čovjeka čini čovjekom te sam sebi odgovorio bez obziran čovjek koji se ne zanima za druge ljude nije human, on je nečovječan. Prema istim razmišljanjima uz pomoć dobrih i zlih djela pojedinci mogu postati čovječni ili nečovječni. Iako se prema nekim definicijama čovječnost definira kao moralno ponašanje, čovjeka u skladu s etičkim vrijednostima postavljenim u određenoj zajednici često se događa da prilikom radikalizacije neke zajednice, da se ti pojedinci protive agresiji koja im se nameče. Princip humanosti odnosi se na jednakost svih ljudi bez obzira na porijeklo i spol, dostojanstvo ljudi i pacifizam, odnosno odbijanje napadanja drugih. Također, sadrži toleranciju i poštovanje svih osoba i njihovih uvjerenja, a ponekim perspektivama i poštovanje životinja i prirode općenito. Čovječnost se često veže uz duhovnost, čovječnost je temelj za ljudska prava i u većini demokratskih država svijeta koje su se polagano razvijale kroz povijest, grubo kršenje prava ljudi tijekom ratovanja, diktature ili eksploatacije neke nacije predstavlja kad kad zločin protiv čovječnosti. Teri Iglton je razvio teoriju kako je zlo u ljudima imanentno, ali isto tako imanentna je ljudska borba protiv zla, naime svako zlo traje i može trajati neko kraće razdoblje, ali u ljudskoj je naravni da zlo prepoznaje, da se protiv zla bori te da se borba protiv zla često pojedinaca, manje grupe pretvori

Ljudi su sve svjesniji da je okrutnost prema životinjama zli i sve su više svjesni svoje obveze zaštite životinja, zbog toga se donose zakoni koji određuju humaniji odnos prema životinjama i štite prava životinja. Ovakvi zakoni osim što čine dobro slabijima, u ovom slučaju životinjama, čine i nas ljude više ljudima, kao i moji kolege iz klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata podržati ću ovaj zakon. Hvala. Ovime smo iscrpili listu prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Nastavljamo sa konačnim, zahvaljujem ministru sa suradnicom.